sljedećom točkom Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji operativni program “Razvoj ljudskih potencijala“ za pomoć Zajednice iz instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu komponente “Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj“, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 245. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fonda Europske unije. Izvolite. Hrvatske i Komisija Europskih zajednica su 27. kolovoza 2007. Hvala vam kojeg je Hrvatski sabor potvrdio 3. listopada 2007. godine. Okvirni sporazum određuje opća pravila suradnje i provedbe pomoći Europske zajednice u okviru IPA-e. 28. rujna 2007. Republika Hrvatska je predala Komisiji Europskih zajednica prijedlog višegodišnjeg operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala“. 7. prosinca 2007. Komisija Europskih zajednica je donijela odluku kojom se predloženi problem odobrava za sufinanciranje iz IPA-e. 1. prosinca 2008. godine usvojena je Odluka Europske komisije kojom se na Republiku Hrvatsku prenose ovlasti za upravljanje operativnim programom “Razvoj ljudskih potencijala“. Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala“ je višegodišnji programski dokument temeljem kojeg se za potrebe Republike Hrvatske naznačuju IPA sredstva za financiranje aktivnosti predviđenih u vremenskom razdoblju od 2007. do 2009. godine aktualnim operativnim programom. Sporazum o financiranju uređuje detaljne uvjete potrebne za isporuku pomoći Europske zajednice, prava i postupke u svezi s isplatom vezano uz ovu pomoć kao i uvjete pod kojima će se to upravljati tom pomoći. Sporazum o financiranju u ime Vlade Republike Hrvatske 5. prosinca 2008. godine potpisao, odnosno potpisao sam ga ja, moja malenkost Hrvoje Dolenec u svojstvu nacionalnog koordinatora programa IPA, a u ime Komisija Europskih zajednica 4. prosinca 2008. godine gospodin Van Van der Pas, direktor Opće uprave za zapošljavanje i socijalna pitanja i jednake mogućnosti. Ono što je najbitnije u ovom programu, ukupna vrijednost je ovog operativnog programa iznosi 333,2 milijuna kuna ili 45 milijuna eura od čega se iz programa IPA osiguravaju bespovratna sredstva u iznosu od 283,2 milijuna kuna odnosno 38,3 milijuna eura dok se dodatna financijska sredstva u iznosu od 49,9 milijuna kuna ili 6,7 milijuna eura osiguravaju na pozicijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje je provedbeno tijelo za prioritete jedan, dva jedan i četiri operativnog programa i Agencije za strukovno obrazovanje provedbenog tijela za prioritete 2,2 i tri operativnog programa. Sporazum o financiranju stupa na snagu na dan kada komisija primi pisanu obavijest o tome da su ispunjeni uvjeti, pravni uvjeti Republike Hrvatske za njegovo stupanje na snagu. A u našem je interesu da se on, da se to u stvari čim prije kako bi se pokrenula isplata avansnih sredstava od strane Europske komisije prema Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvi po klubovima rasprava. Prvi je uvaženi zastupnik Daniel Mondekar u ime kluba SDP-a. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona kao što mi podržavamo i sve prijedloge zakona koji potvrđuju suradnju Republike Hrvatske, odnosno mogućnost Republike Hrvatske da sudjeluje u programima Europske unije jer oni omogućavaju našoj državi da određene svoje projekte i prioritete rješava bespovratnim sredstvima i da se ne mora kreditno zaduživati. Vezano uz ovaj prijedlog zakona treba reći, dakle da se radi o IPA-i, četvrtoj komponenti razvoj ljudskih potencijala čiji je ključni dokument operativni program koji se donosi na trogodišnjoj bazi. Operativni program za razvoj znači ljudskih potencijala predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Jer imamo dokumenata koje je upravo Zdurf izdao stoji jasno da se tijekom pripreme operativnog programa, citiram: “pokazalo da treba intenzivnijeg rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, zatim usklađivanja obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada. Općeniti cilj se navodi kao stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta. Jasno se vidi koja je ovdje uloga obrazovanja. Dapače, osobno smatram da je uloga obrazovanja ključna upravo u ovoj komponenti i ne treba nam na kraju krajeva ni IPA da vidimo koliko već zadnjih par godina traje ta ta tendencija i koliko se kroz europske dokumente može vidjeti da je upravo obrazovanje alat, ključni alat za postizanje određenih ciljeva, ekonomskih ciljeva unutar Europske unije poput onoga da Europa mora postati najkonkurentnije društvo na svijetu. Iako je došlo do nekih promjena, iako je sasvim jasno da se neki ciljevi iz Lisabonske agende neće postići do 2010. godine, da su možda malo i preambiciozni. Ono što je nepromijenjeno je to da obrazovanje ostaje i dalje ključni alat. Operativni program za razvoj ljudskih potencijala sastoji se od nekoliko prioriteta i mjera. Znači imamo prioritet poboljšanja pristupa zapošljavanju i održivog uključivanja u tržište rada sa potporom u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike tržišta rada, potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležni za zapošljavanje, u prioritetu 2 potpore skupinama i to onim koji se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju ili obrazovanju i ključni prioritet 3 jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti kroz daljnji razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira, jačanja sustava obrazovanja odraslih, jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i onda imamo tehničku pomoć. Dakle, u kratko kao što vidite, imamo jačanje modernizacije zavoda za zapošljavanje, rješavanje problema dugotrajno zaposlenih osoba s niskim razinama kvalifikacije, imamo usklađivanje hrvatskog kvalifikacijskog okvira sa europskim kvalifikacijskim okvirom, imamo radi međusobnog priznavanja diplome i stečenih kvalifikacija, jačanje i razvoj sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Čitajući ove mjere i prioritete, pogotovo prioritet 3., sasvim je nama jasno svima da Hrvatsku čeka Europskoj uniji i prije unije obrazovanje okrenuto ishodima učenja, jedinstveno, izuzetno dinamično i konkurentno tržište rada okrenuto i ključnim kompetencijama, a s druge strane kad pogledate institucije koje bi u Hrvatskoj to trebale gurati prema naprijed, imamo Agenciju o Ministarstvu znanosti, recimo zanimljivo bi bilo uspoređivati razinu informacija koju može prosječni građanin Republike Hrvatske u ovim nekim stvarima dobiti. Pa tako npr. mi imamo ovdje, kaže se daljnji razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Kad bi pogledali novu internetsku stranicu Ministarstva znanosti, onda se postavlja pitanje kakav daljnji razvoj kada postojeći razvoj se jednom riječju ne spominje, ono što se do sada radilo u kvalifikacijskom okviru. Kada bi gledali cjeloživotno učenje onda opet na internetskoj stranici, inače novoj, možete vidjeti da se obrazovanje u Hrvatskoj dijeli na osnovno, srednjoškolsko, visoko školstvo i predškolsko prije toga, ali cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih unutar cjeloživotnog učenja nema jedne riječi, jedne jedine riječi. Do nekih informacija o obrazovanju odraslih možete eventualno doći kopanjem arhive pa dođete do KARC programa sa određenim informacijama ili čak poluinformacijama. O ishodima učenja uopće ne treba govoriti. Gotovo nepostojeće riječi što se tiče informativnog portala Ministarstva znanosti, jedne riječi, kao što sam rekao nema cjeloživotnog učenja. A ključne kompetencije koje su bitne jer su one usko vezane uz transverzalne programe Europske unije isto se ne spominju. Dakle, s jedne strane imamo potrebne mjere, potrebne prioritete i apsolutnu šutnju kod nadležnih institucija koje trebaju dati i nešto stručnih informacija o tome. Što se tiče ove same komponente još, ja bih mogao jednim dijelom reći da je ona i djelomično vidljiva komponenta. Kod IPA-e, ako se pogledaju sve komponente, onda možemo reći da komponenta 2 prekogranična suradnja, pa komponenta 3 oko regionalnog razvitka, dio komponente 4 i komponenta 5 su one vidljive komponente jer se njezini rezultati mogu konkretno vidjeti u jedinicama lokalne samouprave. U to ulazi i ova komponenta. Ali ako ključne institucije poput ministarstva neće se recimo pokrenuti, onda će nam ostati ovo sve jedna lijepa lista želja. E sada, jedinica lokalne samouprave, nešto treba kratko reći o njima jer će uskoro ići i prekogranična suradnja, ali kroz sve ove komponente, neke jedinice lokalne samouprave mogu zaista se razviti daleko, daleko iznad razine u kojoj se sada nalaze. Kada vidimo cijelu IPA-u, to može biti i infrastrukturni radovi, kod poljoprivrednih poduzetnika konkretne znači investicije u njihovu infrastrukturu, znači kod jačanja obrazovanja odraslih, pa to će se naprosto raditi u samom određenom gradu gdje će ljudi ići na dodatna školovanja. A da ne kažem da mi još uvijek riječ nismo u stručnom pogledu rekli o priznavanju neformalnog i informalnog obrazovanja koje je isto ključno za tržište rada. Tu može doći do podrške razvoja klastera, komercijalizaciju sektora bioznanosti, znači različito provođenje mjera zapošljavanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, IPA u potpunosti je za nas u SDP-u, a vjerojatno svima vama jasno ključna za razvoj jedinica lokalne samouprave. Druga stvar koju je oko IPA-e bitno za reći je pitanje poduzetnika IPA-e. Ja mislim da kolege iz DURF-a dnevno prime isto podosta telefonskih poziva gdje poduzetnici traže i pitaju kako mogu i oni doći do novaca, ali treba jednako tako reći da uz onaj pilot projekt koji smo imali kroz … /Govornik se ne razumije./ … i nešto sitno u IPA-i poduzetnici ne mogu direktno doći osim ako se ne radi o poljoprivrednim poduzetnicima kroz … /Govornik se ne razumije./ … do direktnih novaca za investiciju za kupovanje novih strojeva ili tako dalje, ono što imamo je prvenstveno vezano uz … Ali ono što poduzetnici mogu dobiti i što treba jasno reći isključivo ovisi o kapacitetima. Prvenstveno jedinice lokalne samouprave, ali ako ona dobije veća sredstva i ako se radi o konkretnim infrastrukturnim radovima, netko to mora i napraviti, a takav način poslovanja gdje poduzetnici mogu pružati usluge konkretno vezane uz neki projekt, uči njih poslovati u europskom okruženju. Možda će se neki od njih nakon toga i okuražiti da prijave se i na projekte iz velikih strukturnih programa zajednice poput CIP-a jer nama CIP ne treba ako će biti usko vezan da eventualno neka državna institucija uzme novce. To je prvenstveno namijenjeno srednjem i malom poduzetništvu i možda će iza toga krenuti prema međunarodnim natječajima, pogotovo kad ćemo biti članica Europske unije, evo danas po poslovnim sektorima je u Europskoj uniji otvoreno nekakvih 1500 natječaja. Znači, ključna stvar je što se tiče lokalne zajednice jednako tako njezini ljudski potencijali. Ja sam duboko uvjeren da su ovo ujedno i zadnji lokalni izbori koji nama dolaze, da će EU fondovi i korištenje sredstava biti možda jedna manja tema. Već od sljedećih će se itekako gledati koji gradonačelnik ili koji načelnik je bio po tom pitanju puno uspješniji. IPA nas prije svega znači uči i priprema. Ona nas uči za poslovanje u EU okruženju, kako se vode projekti, što je to umrežavanje, kako se radi sa međunarodnim partnerima, ona nas priprema za strukturne fondove koji su i do 10 puta veći od ovog što sada imamo iz IPA-e, ali za konkretan uspjeh potrebno je učiti na svim razinama i graditi kapacitete za svim razinama jer će to onda otvarati konkretno radna mjesta. Jedna od prvih rečenica koju danas možete vidjeti kad gledate informacije o EU fondovima, da li kod različitih privatnih tvrtki, pa čak i na službenim stranicama institucija je ona famozna sada već rečenica 2009. godina je godina recesije i krize, a Europska unija daje 75 milijardi eura kroz 500 tisuća projekata. Uzmite i vi svoj dio. Dakle, to možete naći danas kad imate, tražite informacije o fondovima. I pametne vlade se tome okreću. Jedan od takvih primjera a usko vezan uz Hrvatsku je da Irska, Mađarska a pogotovo Slovenija državnim novcem stimulira privatne tvrtke da svoje konzultantske usluge ajmo tako reći preliju i na ovo područje, pogotovo vezano uz prekograničnu suradnju koju ćemo sada imati Hrvatska-Bosna, Hrvatska-Crna Gora, Hrvatska-Srbija. Dakle, imaju državnu potporu za to jer znaju koja je njima korist od toga. S druge strane, kada vidimo koja je niska razina znanja kod nekih jedinica lokalne samouprave i koje diskrepancije postoje između dvije županije o znanju i konkretnom korištenju EU sredstava i kada vidimo koliko još uvijek postoji niska razina znanja kod poduzetnika ali kod akademske zajednice meni se samo nameće pitanje da li to znači da naša Vlada još uvijek nije shvatila tu poruku. Ja se nadam da kroz sva ova sredstva, kroz sva sredstva koja možemo dobiti, kroz predpristupne programe i kroz programe zajednice ćemo iskoristiti maksimalno jer druga opcija je kreditno zaduženje Republike Hrvatske a mislim da to nitko više ne želi. Hvala puno. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajnike sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Pa evo, u ovom trenutku Republika Hrvatska koristi nekoliko programa Europske unije, projekti CARDS-a se završavaju uspješno kao i neki projekti iz programa PHARE dok u različitim fazama drugi projekti iz PHARE-a i oni koji se financiraju iz programa ISPA i SAPARD. Od financijske 2007. godine koristimo novi program IPA koji objedinjuje sve ranije programe ali i posebno naglašava neka područja koja ranije nisu bila praćena pod jednim nazivnikom. Evo, upravo pred sobom sada imamo sporazum o financiranju o jednoj takvoj novoj sastavnici razvoj ljudskih potencijala koji je jedan dio tzv. četvrte komponente IPA-e. Istina, u nekim ranijim programima se pojedinačno mogu naći projekti iz ovog djelokruga, međutim tek IPA kao program sustavno prilazi ovom području i to stoga što se pokazalo kako je sustavan i koordiniran pristup razvoju ljudskih potencijala putem posebnog operativnog programa značajan između ostalog i za ispunjavanje tzv. ekonomskog kriterija za članstvo u Europskoj uniji gospodarski razvoj i socijalna kohezija. Istodobno a o tome je već bilo i riječi provedba ovog programa pridonijet će što se Hrvatske tiče i ostvarivanju ciljeva Lisabonske agende. Tako će se u ovom segmentu provoditi projekti koji su na različit način usmjereni na učinkovitost tržišta rada što bi posljedično trebalo dovesti i do smanjenja nezaposlenosti. predstavljati pripremu za buduće projekte koje ćemo koristiti iz europskog socijalnog fonda prije svega kako bi se pripremile institucije koje će upravljati značajnim iznosima koje ćemo dobivati kada budemo mogli koristiti ovaj fond. Naime, o kojoj vrsti projekata se ovdje radi jasno je navedeno u dokumentu pod nazivom "Okvir za usklađenost strategija za razdoblje 2007.-2013. godine" gdje se kaže kako, citiram "to obuhvaća intervencije u području zapošljavanja, socijalne kohezije, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kao i pripremne radnje vezane uz prilagodljivost radnika i poduzeća". Iz svega navedenog jasno je kako se radi o iznimno značajnom programu pomoći koji će s jedne strane dugoročno pozitivno utjecati na zaposlenost a s druge strane imati dobre učinke za iznimno osjetljive društvene skupine. Ovaj je program težak 333,2 milijuna kuna u razdoblju od tri godine od čega IPA dakle bespovratna sredstva Europske unije financiraju 85% a 15% će biti osigurani na pozicijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Agencije za strukovno obrazovanje u razdoblju 2009. do 2012. godine. Sporazum o financiranju je sporazum standardnog sadržaja i kao takav definira uvjete korištenja pomoći a kada bude potvrđen u Saboru postat će pravna osnova za primanje sredstava iz operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala". I na kraju iako ne jedino važno, Hrvatska će sredstvima iz ovog programa upravljati po tzv. decentraliziranom modelu. Taj termin uz tehniku zapravo znači kako će naše institucije u velikoj mjeri samostalno upravljati ovim sredstvima. Naime, naše su institucije osposobljene za rukovođenje ovim sredstvima pri čemu je za financijsko upravljanje zadužen Nacionalni fond u Ministarstvu financija a za provedbu su zaduženi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatski fond za zapošljavanje i Agencija za strukovno obrazovanje. Za nadzor i reviziju zaduženo je što se hrvatske strane tiče nekoliko tijela državne uprave. Zbog važnosti ovog programa za Republiku Hrvatsku klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. I u ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

za operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" i to je ujedno sve što bi se o ovom dokumenti pozitivno moglo reći. Naime, na pitanje da li podržavamo da Hrvatska od Europske unije kroz fondove dobije tih 45 milijuna eura odgovor je da. Sve ostalo što se ovdje nalazi postavlja niz pitanja na koja u samom tekstu nema odgovora. U jako velikoj koncentraciji tehničkih termina koji cijelu stvar kao što se često nažalost događa kad se radi o Europskoj uniji a naročito o fondovima čine dalekom i nerazumljivom za svakodnevnu komunikaciju. Zapravo pod tim terminima krije se nešto što a) je vrlo životno i opipljivo, i b) je gotovo ključna tema naše budućnosti, ekonomske a i svake druge institucionalne i stabiliziranja naših institucija. Zato jer je de facto jedina ozbiljna perspektiva koju mi imamo i jedini pravi veliki resurs koji imamo su ljudi. I obrazovani ljudi, dakle ljudi sa znanjem koji su u stanju osmisliti nove uvjete i prilagoditi se novim uvjetima je naša jedina komparativna prednost. Kao što je poznato na europskom tržištu rada, jedini segment radne snage s kojom smo mi faktički konkurentni je visoko obrazovana radna snaga. Nema više ozbiljno visoko obrazovane radne snage bez cjeloživotnog obrazovanja. Nitko više ne može funkcionirati na taj način da je nešto naučio na višim školama i fakultetima i onda je to završio i radi svoj cijeli životni vijek. Ti ljudi vrlo brzo postaju neodrživi na svojim radnim mjestima i nezaposlivi, ukoliko izgube posao a gledamo u oči situaciji u kojoj će veliki broj ljudi i izvan Hrvatske, ali i u Hrvatskoj izgubiti svoj posao u narednom razdoblju. Razvoj ljudskih potencijala kao što su kolegica i kolega prije mene već spomenuli, dakle ulazi u sektor zapošljavanja i tržišta rada, ulazi u strukovno obrazovanje i u obrazovanja odraslih dakle kontinuirano i ulazi u problem socijalne isključenosti, odnosno nezaposlenosti, a tu mi imamo jedan dodatni problem, a to je da imamo dvostruko veću stopu dugotrajno nezaposlenih, nego što je ona u zemljama Europske unije. Ciljevi su stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, jačanje socijalne uključenosti. Vi ćete se sjetiti jedno dva barem istraživanja u zadnjih godinu ili godinu i pol, koja su se bavila problemom socijalne isključenosti, odnosno osjećaje socijalne isključenosti, to su ispitivali i ustanovili su da je trend prema porastu, i ustanovili su da je ogromna razlika između pojedinih dijelova Hrvatske u percepciji i osjećaju socijalne isključenosti. Dakle, velika neujednačenost uglavnom korelirana sa ekonomskim stanjem i razinom zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u tim dijelovima Hrvatske. Dalje su ciljevi poticanje prilagodljivosti tvrtki i radnika i jačanje institucionalne sposobnosti za provođenje ovih programa. Zavod za zapošljavanje tu ima ili trebao imati jednu izrazito važnu, a po mišljenju kluba HNS-a i potpuno promijenjenu ulogu. trebao bi imati ulogu bitnog čimbenika. S jedne strane povezivanju obrazovnih institucija, dakle sustava obrazovanja sa privredom i s druge strane bitnu ulogu u projektu cjeloživotnog obrazovanja. Ne bi mogao više biti, kao što je uglavnom do sada burza na koju se ljudi prijavljuju i vodi evidenciju o zaposlenima i nezaposlenima, onima koji traže posao i onima koji traže radnike. Takvu instituciju mi više ne trebamo. Što se Zavoda za zapošljavanje tiče takvih institucija ima na Internetu više. Ono što trebamo od Zavoda za zapošljavanje je jedna potpuno nova institucija koja je komponenta sustava cjeloživotnog obrazovanja. To naravno nemamo. S druge strane postoji po Bolonjskom modelu 30 generičkih vještina da tako kažem, dakle temeljnih sposobnosti koji kvalificiraju ljude i koji bi iz obrazovnog procesa morali izlaziti sa tom vrstom 30 generičkih vještina. To niti smo definirali u našem sustavu, niti na bilo koji način mjerimo i vrednujemo. Drugi element o kojem se ovdje govori je decentralizirani model, dakle da bi ovaj cijeli sustav jačanja ili izgradnje ljudskih potencijala, trebao biti decentralizirani model, trebao bi biti naravno institucionalno decentraliziran, ali trebao bi biti decentraliziran kako bi rekla upravno. Dakle, ne samo na razini centralne države, nego bi trebao imati puno snažniju komunikaciju i sa decentraliziranim oblicima državne državne uprave ili lokalne vlasti. U cijelom tekstu govori se, dakle koji je jedan univerzalni model reguliranja tih odnosna između države i govori se o nizu mjerila. Mjerila koja treba ispuniti su podijeljena u tri kategorije. Visokog rizika, srednjeg rizika i niskog rizika i naravno mjerila visokog rizika od kojih su tu spomenuta dva, odnose sa na našu najslabiju i najproblematičniju točku zbog koje smo već imali zamrznuta sredstva, zbog koje smo već izgubili neka sredstva iz europskih fondova, a to je unutarnja revizija. Drugim riječima, to je polaganje računa jednostavno rečeno, kako se taj novac troši i što se tim novcem kupilo. Koji su rezultati? Dakle, koga smo obrazovali i na koji način smo poboljšali kvalitetu ljudskih resursa. Ima desetak mjerila srednje srednje razine rizika i dva mjerila niskog rizika. E sada, po ovome što se može iščitati iz ovog dokumenta, rokovi za ispunjavanje tih mjerila su prošli. Svi rokovi su 31. 12. 2008. ili 31. siječanj 2009. Jedino za mjerila niskog rizika rokovi rokovi još nisu prošli. Iz ovog dokumenta ne može se pogoditi da li smo mi ta mjerila ispunili? Da li smo mi ta mjerila ispunili? Da li smo mi rokove koji su tu spomenuti ispoštovali i ovo što ovdje piše realizirali i osposobili se? Koliko smo spremni za decentralizirani model samostalnog upravljanja u ovom sektoru? Koliko smo spremni za ono za što ovdje postoji šansa a to je da upravljamo i kontroliramo sami trošenje ovih sredstava? Jer postoji dvije mogućnosti. Jedno, da naknadnu kontrolu vrši komisija, drugo da naknadnu kontrolu vršimo sami. Iz ovoga se ne može zaključiti da li smo mi se kvalificirali ispunjavanjem mjerila. Da tu kontrolu vršimo sami, sami, naročito obzirom da a smo već imali tu vrstu problema prošle godine i zbog toga izgubili neka neka bitna sredstva a s druge strane neka su bila odgođena, ili njihovo korištenje je bilo odgođeno upravo zbog ovog pitanja urednog i pametnog i poštenog računovodstva, da tako pojednostavljeno kažem. Mi smo u situaciju u kojoj imamo nekoliko osjetljivih područja što se tiče prekvalifikacije i osposobljavanja ljudskih resursa koja su prepoznatljiva, danas ovdje nisu stvar nagađanja, nego su jasna da će se dogoditi. Ta osjetljiva područja su primjerice brodogradnja. Ljudi u brodogradnji će izgubiti posao. Jedan dio ljudi u brodogradnji će izgubiti posao. To je jasno, …/Govornik se Bilo je čak jasno i prije nego što je nastupila ova kriza koja je nastupila. Da li na bilo koji način smo se mi unutar ovog programa i projekta pripremili da te ljude prekvalificiramo, da te ljude osposobimo da rade negdje drugdje, da rade u nekim drugim sektorima. Ili zatvaramo oči i drži vodu dok majstori odu. Čekamo da prođe pa ćemo kada nas udari u glavu se onda pokušati snalaziti. Ovo je instrument pomoću kojega se mi možemo pripremati, ne da eliminiramo teške posljedice, i krize i restrukturiranja pojedinih sektora, ali da ih ublažimo. Da učinimo ono što jest zadaća države, a naročito sada kada možemo, barem donekle, koristeći između ostaloga i ove fondove. Da li se nešto napravilo vezano za građevinarstvo koje već trpi a trpjeti će još više. Dakle, to su neki, poljoprivreda neću ni govoriti, to su neki segmenti u kojima ova vrsta sredstva koje idu ka razvijanju ljudskih resursa se mogu iskoristiti vrlo praktično da se ublaže posljedice krize a i da se kroz to razvija jedno fleksibilnije tržište rada. Što se dokumenta koji je pred nama tiče, iz njega ne možemo razaznati pa onda molim ovdje prisutnog državnog tajnika da nam odgovori na to pitanje, ako je moguće, u kojoj mjeri smo ono što piše ovdje, a to su rokovi i institucionalna pripremljenost, u kojoj mjeri smo to ispunili a u kojoj mjeri smo zapravo, mi danas raspravljamo o nečemu što odgađamo. Dakle, što, za što se još nismo pripremili i u kojoj mjeri smo na bilo koji način napravili bilo kakav plan ili projekt ciljanih skupina u kojoj ćemo posebno investirati a o nezaposlenima se u prvom redu radi, na kojoj ćemo centrirati i usmjeriti upravo sredstva iz ovog projekta, da bi ih učinili zaposlenima. Hvala vam Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kolegica Pusić je rekla, ljudi u brodogradnji će izgubiti posao, ja to držim netočnim navodom, ili kolegica Pusić posjeduje neke proročanske sposobnosti. Jednostavno tako, u ovim okolnostima kada svjedočimo posljednjih dana da su narudžbe u brodogradnji sve veće, gdje naša Vlada i potpredsjednik Polančec ulažu velike napore, ja u tim okolnostima vidim da je za brodogradnju i koliko pratim da je određena stabilnost i određene bolje okolnosti nastupaju. A ovo, vaše onda ne mogu razumjeti s kojim povodom i na koji način to mislite. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I imamo drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Borislav Matković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo ga, kolega Milinković je ispravio prvi dio jer smo izgleda isto mislili, a ja imam još jedan netočan navod, a on se odnosi na to da građevinarstvo je u krizi da ne radi. Kolegice Pusić, ja dolazim iz Vrgorca, trenutno, sada sam došao prije sat vremena, gdje rade sve firme na autocesti relevantne, znam isto tako da se radi i dalje od Vrgorca prema Ploćama, radi se i u drugima. Možda ako vaš kolega Čačić nema nekog posla pa vi mislite da je kriza. Kriza u građevinarstvu nije, sasvim sigurno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, tajnici, kolege zastupnici. Pa u svakom slučaju ovaj zakon je hvale vrijedan i po meni iz dva razloga ima dvostranu korist. Prvo, Europska unija kroz takve operativne programe, razvoj ljudskih potencijala ostvaruje svoj zacrtani plan da postane najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvo svijeta na konceptu cijelo životnog učenja i obrazovanja te s trajnom zaposlenošću. Drugo. Što se tiče Republike Hrvatske svjesna je da dugoročni razvoj nacionalne ekonomije ovisi gotovo isključivo o kvaliteti ljudskih resursa. Dokazano je da poduzeća u kojima se shvatilo i prihvatilo da su ljudski potencijali jedni od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća, to su uspješnija poduzeća od onih u kojima loša uprava i menadžment guši motivaciju radnika, njegovo usavršavanje i napredovanje. Ljudski potencijal mora se usmjeriti na nove tehnologije. U svijetu progresivne kompanije, tvrtke otvaraju svoje internetske stranice koje maksimalno koriste menadžeri, zaposlenici, ali i oni koji traže zaposlenje, kao i za one koji razmjenom informacija putem internetskih stranica, blogova, kompanija, pridobivaju u svoje redove zaposlenike od konkurentskih kompanija. Očekujem da se iz sredstava namijenjenih operativnom programu razvoju ljudskih potencijala više ulaže u poboljšanje pronalaženja tj. tj. zapošljavanja, ali i za one inicijative kroz koje pojedini radnici žele promijeniti postojeći posao sa ciljem napredovanja kroz svoju profesiju. Takvu ulogu najvećim dijelom mora preuzeti Hrvatski zavod za zapošljavanje koji dobiva određena sredstva, ali Hrvatski zavod za zapošljavanje mora se organizirati i osposobiti da uz pregled i povezanost sa tržištem rada bude u stanju prognozirati potražnju za određenim zanimanjima, kao i takav kroz suradnju pomoći sustavu obrazovanja. U Hrvatskoj se konačno mora uspostaviti veza između sustava obrazovanja i sustava gospodarstva, jer dosadašnja loša povezanost ta dva sustava ima za posljedicu suficit pojedinih kadrova čije prekvalifikacije stvaraju dodatni trošak državi i deficit pojedinih kadrova koje moramo uvoziti u Hrvatsku uz naš problem visoke nezaposlenosti. Kroz programe za razvoj ljudskih potencijala, a posebno u dijelu motivacije radnika, treba pomoći menadžmentu koji mora znati motivirati radnika, omogućiti maksimalnu afirmacije zaposlenog, omogućiti mu participaciju u odlučivanju tj. u podjeli moći i odgovornosti. Mora znati i dizajnirati nagradne i motivacijske pakete prema radnicima, a to sve vraća vraća se kroz povećanu učinkovitost i profit poduzeća ili tvrtke. Tek tada ćemo dobiti zadovoljnijeg i bolje plaćenog radnika sa većim učinkom i većim profitom za tvrtku. Hvala. I uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Državni tajniče, zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege. podsjetit ću da je instrument predpristupne pomoći uspostavljen Uredbom Vijeća Europe, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje i za sve zemlje korisnice iznosi oko 11,5 milijardi eura. Za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2007. do 2010. osigurano je 138,5 milijuna eura, a za razvoj ljudskih potencijala 8% navedenog iznosa ili 333,3 milijuna kuna od čega 283 milijuna kuna osigurava se iz IPA programa, a oko 49,9 milijuna kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Osnovni ciljevi programa su pomoć država kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine Europske unije, te pripreme za korištenje i strukturnih i kohezijskog fonda. Republika Hrvatska korisnica je svih komponenti IPA programa, a u protekle dvije godine za sve navedene komponente napravljeni su i prihvaćeni mnogi operativni programi, a na ovoj sjednici imamo pripremljeni niz od 5 ili 6 sporazuma o financiranju kojima se usklađuju detaljni uvjeti potrebni za povlačenje odnosno korištenje bespovratnih sredstava Europske i postupci vezano uz isplate, ali i uvjete upravljanja tom pomoći. Budući da je sporazum, kao što je već navedeno, standardnog sadržaja i oblika, ja ću se u raspravi osvrnuti na važnost pripreme Republike Hrvatske i za IPA-u i za strukturne fondove, ali i za operativnu razinu. Znamo da najveći problem imaju zemlje koje tek uđu u Europsku uniju, jer se obično zanemaruje operativni nivo zbog toga što se posveti velika pažnja strateškoj razini, ali i usklađenosti zakona sa propisima Jedno od mjerila s kojima se mjeri uspješnost zemlje je i apsorpcijski kapacitet za korištenje bespovratnih sredstava. On ovisi o nekoliko čimbenika. Prvi je priprema strateških i operativnih dokumenata države sa jasno određenim prioritetima. Drugi čimbenik je rezerviranje dovoljnih financijskih sredstava u Državnom proračunu za sufinanciranje tih mjera. Treći je sposobnost državne administracije da brzo i efikasno, ali i pravilno pripremi natječajnu dokumentaciju i izvede postupak izbora projekata. Četvrti je sposobnost državnih tijela za nadzor nad stvarnim i financijskim obvezama projekta koji se provode. Peto je pravovremena priprema dovoljnog broja kvalitetnih projektnih prijedloga u stanju da su spremni za provedbu. I vrlo važan, šesti čimbenik je dovoljna velika baza znanja u institucijama i organizacijama koje će kandidirati, izvoditi i voditi sve aktivnosti, ali i nadzirati provedbu programa. U postizanju dobrog apsorpcijskog kapaciteta trebaju biti uključeni svi nivoi države, ali i poslovnog svijeta. A upravo ova sredstva IPA-e koja nama stoje na raspolaganju namijenjena su upravo jačanju sustava, ali i ljudskih potencijala. A ovi sporazumi koji su pred nama, na ovoj sjednici Sabora, su dokaz i potvrda da je u proteklom periodu napravljeno dosta na na jačanju upravo apsorpcijskog kapaciteta, te da smo stvorili dobre preduvjete da možemo puno brže povlačiti sredstava europskih fondova. Iz tog razloga podržavam ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. I u ime predlagatelja uvaženi Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Postavljena su dva pitanja na koja su traženi odgovori pa ću ja samo gospođi Pusić odgovoriti. Prvo su, čitali ste nalaze revizije koji su ustanovljeni prije davanja akreditacije Hrvatskoj za upravljanje ovim operativnim programom. Dakle, u mom uvodnom govoru ja sam spomenuo da je 1.prosinca 2008. godine usvojena Odluka Europske komisije kojom se ovlasti za upravljanje ovim operativnim programom prenose na Republiku Hrvatsku uz određene rizike. To je standardni nalaz revizije kao i za svako poduzeće, kao i za svaku instituciju. Naravno da su mjere uvjet da bi mi mogli upravo pokrenuti odnosno zatražiti korištenje sredstava. Prvi uvjet koji moramo napraviti je to da donesemo ovaj Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju, a u nadležnim ministarstvima odnosno institucijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Agencije za strukovno obrazovanje, već stoje na stand-by tzv. dokumenti koji se šalju za pokretanje prvih projekata u okviru ovog operativnog programa što znači da, velim samo akreditacijom Hrvatskoj je priznato da je imala osposobljene institucije koje mogu upravljati ovim operativnim programom kojim projekti se mogu pokrenuti. Dakle, uvjeti su bili za ispunjavanje određenih rokova, međutim evo kao i sve institucije jedno pitanje se naveli kao internu reviziju. Da, to je obaveza, mislim da je danas to obaveza svakog poduzeća, kao i svake institucije da ustanovi svoju internu reviziju. I kao predstavnik jednog tijela koje je isto tako to moralo ustrojiti također potvrđujem da su svi morali ustrojiti tako. Što je veće ministarstvo to prije su ustrojili te interne revizije da bi mogli poslovati. ja vam ne mogu dati taj nalaz trenutno. Ali mi nećemo dobiti projekte odobrene ako nismo to ispunili, a ja velim da stojimo na stand by-ju da pokrenemo projekte i čekamo samo ratifikaciju ovog Sporazuma o potvrđivanju. Eto to je u odnosu na ovo pitanje sa ovim drugim jačanje institucija. Dakle, ovaj operativni program je rađen 2007. godine i kada se odlučivalo o čemu će se, što će se financirati jedan dio od ovih sredstava je prvenstveno bio namijenjen jačanju institucija koje bi ga trebale provesti Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencije za strukovno obrazovanje kao i još neke agencije, kao Agencija za obrazovanje odraslih koje se moraju osposobiti za provođenje ovog programa kao i regionalne hajmo tako reći filijale Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da bi mogli provesti neke od programa za obrazovanje odraslih. Dakle, to je jedan dio projekata koji se ovdje navodi, koji su potencijalni projekti koji će se provoditi. A također su tu i projekti za socijalno uključivanje, dakle za pomoć skupinama koje imaju teži pristup tržištu rada, koje su malo jače pogođene nedaćama na tržištu rada kao žene, u hrvatskom slučaju i mladi pa imamo poseban prioritet odnosno posebnu mjeru za mlade. Dakle, ovaj operativni program predvidio je takve programe, dakle ništa nas ne priječi da u sljedećem operativnom programu, produženju ovog operativnog programa uključimo neke projekte, predložimo projekte koji će ići i za pomoć nekim sektorima za pomoć poduzećima u restrukturiranju. Postoje takve ideje naravno. Ovo u okviru operativnog programa koji je prihvaćen krajem 2007. godine, dakle …/Govornik se ne razumije./… 2007. od Europske komisije definirani su i ovi prioriteti i ove mjere kada se ustanovljavalo. Tako da ne možemo sad previše lutati u okviru operativnog programa jer smo dobili sredstva namijenjena upravo mjerama o kojim smo tada odlučivali, s kojim smo u dogovoru sa Europskom komisijom i definirali. Hvala lijepa.